Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku: - Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2007. Predlagatelj Državni ured za reviziju koji je podnio ovo izvješće temeljem članka 11. Zakona o državnoj reviziji i članka 20. Zakona o financiranju političkih stranaka nezavisnih lista i kandidata. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Glavna državna revizorica Šima Krasić će dodatno obrazložiti izvješće. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni zastupnice i zastupnici. Evo pred vama se nalazi prvo izvješće Državnog ureda za reviziju o reviziji financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Revizija se odnosi na 2007. godinu. Naime, do konca 2006. godine financijsko poslovanje političkih stranaka bilo je propisano Zakonom o političkim strankama i prema tim odredbama političke stranke su bile dužne voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje u skladu s propisima o neprofitnim institucijama. Isto tako su bile obavezne sastavljati financijske izvještaje i dostavljati ih saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Državnom uredu za reviziju. Državni ured za reviziju je imao obvezu izvršiti uvide, pregledati ih da li su sastavljeni u skladu sa zakonskim propisima i o tome sačiniti kratko izvješće. Istovremeno moram naglasiti da je Državni ured za reviziju svake godine obavljao reviziju

izvješća o utrošku sredstava odboru. Do tada nije bilo riješeno kako će nezavisni zastupnici voditi poslovne knjige, te je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio zaključak kojim je obvezao da vode poslovne knjige u skladu sa odredbama uredbe i Pravilnika o neprofitnim institucijama. Od početka 2007. godine način stjecanja i raspolaganja sredstvima za rad političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, financijskog poslovanja, te nadzor zakonom regulirano je Zakonom o financiranju političkih stranaka. U odnosu na ranije zakonske odredbe novim zakonom jasnije su propisane prava i obveze političkih stranaka u vezi prikupljanja sredstava iz različitih izvora – izdavanja potvrda o primljenim sredstvima iz donacija donacija i članarina, zabrani financiranja i pogodovanja, vođenja evidencija i javnom prikazivanju porijekla i načina utroška sredstava, objavljivanja financijskih izvještaja i završnog računa na web stranicama, te obvezi uplate u državni proračun svih anonimnih donacija i donacija iznad propisanih iznosa za pravne i fizičke osobe. članaka 17. i 20. tog zakona nadzor nad financijskim poslovanjem političkih stranaka provodi Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija Porezna uprava. Nadzor se provodi u prvom polugodištu svake kalendarske godine za prethodnu godinu. Izvješće o provedenom nadzoru, odnosno za Državni ured za reviziju u reviziju financijskog poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika koji se financiraju iz državnog proračuna Državni ured za reviziju dostavlja Hrvatskom saboru zakonom je rečeno. Tu nije određen rok u kojem roku, prema tome mi smo ga dostavili u roku kad smo bili i dužni napraviti te revizije. S obzirom da se pod pojmom nadzor podrazumijeva aktivnost revizije i inspekcije nadležnost ureda odnosi se na poslove revizije financijskih izvještaja i poslovanja kojom se obuhvaćaju djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, planiranja i cjelokupnog poslovanja, financijski izvještaji i za vršni račun, te prihodi i rashodi političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Početkom 2008. godine sve političke stranke koje su to bile dužne učiniti dostavile su uredu financijske izvještaje za 2007. godinu. Ovdje je bitno napomenuti da su u Republici Hrvatskoj registrirane 102 političke stranke, da financijske izvještaje sastavljaju i dostavljaju samo one stranke koje ostvaruju prihode iznad određenog limita utvrđenom propisima o neprofitnim institucijama, a to je bilo do 2008. godine iznad 2 i u protuvrijednosti kuna. A od 2008. iznad 100000 kuna prihoda i imovine. Na temelju tih limita izvještaj Državnom uredu za reviziju dostavilo je svih 15 parlamentarnih stranaka i 14 izvan parlamentarnih stranaka kao i sve druge revizije. Do sada revizije financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika provedena je na jednak način i prema postupcima koji su utvrđeni Zakonom o državnoj reviziji, međunarodnim standardima kojima se koristi Državna revizija i Kodeksom profesionalne etike. Ciljevi revizije bili su provjeriti istinitost, vjerodostojnost financijskih izvještaja, provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih u organizaciji financijskog poslovanja, provjeriti pravilnost stjecanja prihoda iz proračuna, dobrovoljnih prihoda, članarina, te iz drugih izvora i provjeriti pravilnost izvršenja rashoda, odnosno jesu li sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva iz programa i statuta kako piše u zakonu. Za potrebe ostvarenja spomenutih ciljeva postupcima revizije obuhvaćeni su financijski izvještaji, poslovne knjige. To je popis imovine i obveza, stjecanja prihoda, izvršenje rashoda, te poseban naglasak na objavu podataka na web stranicama popisano u navedeni zakon. U okviru ovog izvješća nalaze se i pojedinačna, cjelovita izvješća obavljena u reviziji što su ih izradili ovlašteni državni revizori za 15 parlamentarnih stranaka i 19 nezavisnih zastupnika koji imaju ukupno 541 stranicu. Izvještaji su objavljeni web stranicama Sabora sve dotle dok ne završi rasprava. Tada ih Državni ured za reviziju stavlja na svoje web stranice. U ovom uvodu ja ću samo ukratko dati samo nekoliko osnovnih podataka o financijskom poslovanju revizijom obuhvaćenih stranaka i nezavisnih zastupnika u 2007. godini. Ukupni prihodi stranaka su iznosili 184 milijuna sedam kuna. Iz državnog proračuna su sredstva ostvarena 93 milijuna

kuna i 16 lipa što je 16,9%. A iz svih ostalih izvora 25 milijuna 476 194, a to može biti od prodaje imovine, od djelatnosti bilo kakve, privredne, gospodarske ili izdavačke itd. Rashodi stranaka iznosili su 215 milijuna 811 tisuća 908 kuna i 32 lipe. Od toga za usluge 140 milijuna 96 tisuća 526 ili 64,9%, a od tih usluga 97 milijuna 288 tisuća 460 ili 92% za usluge promidžbe. To je jasno jer je bila izborna godina i da se u promidžbu najviše potrošilo iz tih sredstava.

nematerijalni rashodi 17 milijuna 145 963 64, odnosno 7,94% i svi drugi spomenuti 30 milijuna 561 417. Ukupni prihodi parlamentarnih stranaka iznosili su 184 milijuna, kako sam navela 0,93, a rashodi 215 milijuna što je više za 31 milijuna 718 023. Ti rashodi su podmireni zaduživanjem nekih stranaka, neke su imale viškove prihoda iz prethodnih godina, što smo provjeravali u njihovim financijskim izvještajima da li je to sredstvima ostvarenim u 2008. godini, tako da nije ostalo nepokrivenih rashoda. Prihodi devet nezavisnih zastupnika iznosili su 4 Od toga iz državnog proračuna 3 milijuna 627 429 ili 84%, donacije 151 tisuću 3,50%, a iz drugih izvora 540 tisuća 872 tisuće ili 12,50%. Rashodi nezavisnih zastupnika su iznosili 3 milijuna 973 i to je također najviše za usluge 2 milijuna 23 tisuće 103 kune ili 450 tisuća 604 i 16 kuna. Isto tako za zaposlene jer su neki imali i zaposlenike

Nezavisni zastupnici ostvarili su prihode kako sam rekla, 4 milijuna 300, a rashode 3 milijuna 970 tisuća te višak prihoda nad rashodima iznosi 346 tisuća 305 kuna. Međutim, svi zastupnici nisu ostvarili višak prihoda, neki su i manjak određenih prihoda. Zastupnici koji su ostvarili viškove prihoda, znači nisu utrošili sredstva, a prestali su biti zastupnici u Hrvatskom saboru, jedan od njih je vratio ta sredstva u proračun već u 12. mjesecu, jednom zastupniku smo dali nalog da višak ne odnosi se na, a svi oni koji su zastupnici nastavili sa političkim djelovanjem ta sredstva mogu koristiti za svoju političku djelatnost. Isto tako jedan zastupnik nije bio dostavio podatke. Nakon naknadno dostavljenih podataka proizlazi da je u minusu, pa ćemo provjeriti te podatke i vidjeti da li je po našim podacima je u višku prihoda. Najznačajnija područja u kojima su revizije utvrđene nepravilnosti i propusti kod političkih stranaka odnose se na planiranje, računovodstveno poslovanje, novčana sredstva, stjecanje stjecanje prihoda, izvršenje rashoda, a kod nezavisnih zastupnika odnosi se na planiranje i računovodstveno poslovanje. U skladu s revizijskim standardima i prema uobičajenoj praksi institucija državne revizije na temelju utvrđenih činjenica izrađena su mišljenja o financijskim izvještajima i poslovanju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Za političke stranke izraženo je jedno bezuvjetno i 14 uvjetnih mišljenja, a za nezavisne zastupnike 3 bezuvjetna, 5 uvjetnih i 1 suzdržano mišljenje. Suzdržano se mišljenje daje u situaciji kada nemamo dokumenata, kada ne raspolažemo dokumentacijom, ne možemo utvrditi u što su sredstva utrošena. Ovdje je bitno napomenuti da smo od svih revizijom obuhvaćenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata zatražili da se u roku 60 dana pisano očituju o poduzetim aktivnostima, na otklanjanju propusta, ispravljanju nepravilnosti. Sve političke stranke, njih 15 i 4 nezavisna zastupnika dostavili su pisano očitovanje iz kojih je vidljivo da su pokrenuli postupke na ispravljanje određenih nepravilnosti. Isto tako bih htjela naglasiti, a to ste vidjeli iz našeg izvješća da je bilo ukupno 65 nepravilnosti kod političkih stranaka i 13 kod nezavisnih lista. bilo je tijekom revizije i određenih, neću reći nepravilnosti, ali oni koji se podrazumijevaju, tako da jedna stranka je uplatila višak donacija od 195 tisuća kuna u proračun. Jednoj stranci smo dali nalog jer bilo je ne donacija od nepoznate osobe da uplati 11 tisuća imamo i situaciju da nije objavljeno, međutim poznati su donatori tako da smo i tu pokušali razriješiti tu situaciju, što jer su to situacije da se mora objaviti na web stranicama popis donatora, iznos donacija i tako dalje. Vi svi znate da je zakonom propisano da fizičke osobe mogu uplatiti do 90 tisuća kuna, pravne do milijun kuna. Isto tako člankom 15. zakona je rečeno da zabrane određenih donacija. Zabrane donacija od pravnih stranih osoba i tako dalje, fizičkih osoba. Mi smo imali, jedna uplata je bila od strane pravne osobe, ona je uplaćena u državni proračun. Isto tako jedna osoba fizička je uplatila više i uplaćeno je u državni proračun. Znači da sve ono što je uplaćeno, nešto je uplaćeno prije nas, a nešto, to je ukupno uplaćeno negdje 363 tisuće 370 kuna, tako da. Državni ured za reviziju i porezna uprava su obvezani ovim Zakonom o političkim strankama da, a propisane su i određene kaznene sankcije da se podnose prekršajne prijave za sve ono što utvrde da nije bilo u skladu sa Međutim, ja moram reći da nas obvezuje Zakon o financiranju političkih stranaka, a porezna uprava ima druge propise po kojima radi Opći porezni zakon, porezni zakoni o porezu na dohodak, porezu na dobit i ostale tako da mi nismo u tom dijelu u izvješću. I ja sam napravila jednom malu možda jednu analizu nepravilnosti koje smo utvrdili u političkim strankama. Dali smo i pravnicima da vide da li tu postoje prekršaji, u kojim slučajevima će se moći podnijeti prekršajne prijave i tako dalje. Po Zakonu o financiranju političkih stranaka točno je navedeno kad se smatra da je bio, ako se ne vode evidencije o o članarinama, ako se ne vode evidencije o donatorima, ako se ne izdaju potvrde za jedno i drugo, ako se ne vode poslovne knjige, ako se ne objavi na web stranici financijsko izvješće, završni račun, izvori prihoda, posebno donatora itd., da smo mi to sve utvrđivali. Međutim moram ovdje reći na glas, da nije rečeno u kojem roku. Najviše ima nepravilnosti da nisu objavljeni financijski izvještaji na web stranicama, nije objavljen rok u kojem roku to moraju učiniti. Prema tome vjerujem da ćemo se se složiti, radi se analiza Zakona o političkim strankama u toj radnoj grupi sam i ja, pa vjerojatno ću svoj dio doprinosa dati u tom dijelu i da ćemo vidjeti sve ono što nama nije bilo jasno, pokušati ćemo to ugraditi ugraditi u zakon. Tako da svi oni koji nisu objavili, ne nepotpuno, nego koji nisu objavili. Prema tome sada pokušavamo sa prekršajnim sudom vidjeti na koje se te sve odnosi nepravilnosti da bi se trebala podnijeti prekršajna prijava.I ukoliko se zaista utvrdi da će biti … /Ne razumije se./ … mi ćemo podnijeti prekršajne prijave u svim slučajevima gdje imamo osnova, odnosno gdje imamo mišljenje da bi se mogao pokrenuti taj postupak. Od 65 nepravilnosti koje su imale političke stranke, 58 ih nije sankcionirano, jer mi uvijek tražimo da se, a one se odnose na izvješća, na konsolidaciju, na popis imovine, obveze i potraživanja, odnošenje i izradu financijskog plana. To su sve odredbe koje se trebaju poštivati da bi knjigovodstvo bilo uredno, ažurno i točno, međutim nisu sankcije propisane a mi tražimo da se to na taj način napravi. A one nepravilnosti njih je kod političkih stranaka 7, to je vođenje poslovnih knjiga, vođenje evidencija članarina od ukupno objavljivanja na web stranicama. Ponavljam da većina se odnosi na neobjavljivanje podataka na web stranici itd. Što se tiče nezavisnih zastupnika, njih 9, tu je 13 nepravilnosti, 6 nije sankcionirano. Odnose se na ne vođenje poslovnih knjiga. Međutim zakon u članku ne znam, 22. čini mi se da je kazao ako neko, politička stranka ne vodi poslovne knjige da je prekršaj i ne objavi to na web stranici, međutim za nezavisne zastupnike je rečeno samo ako ne objavi. Prema tome i to ćemo najvjerojatnije pokušati uskladiti da bude ubuduće na isto Od sankcioniranih 6 nepravilnosti, uglavnom se odnose na neobjavljivanje podataka i korištenje sredstava, zakon kaže mimo programa i planova nezavisnih zastupnika. Mi, zakon je propisao da se sredstva moraju koristiti u skladu sa programima i statutima. Međutim Uredba o računovodstvu neprofitni i Zakon o proračunu kaže da se moraju donijeti i financijski planovi što smo mi tražili, jer po financijskom planu se onda može znati itd. a nama je bilo vrlo teško utvrditi da li su sredstva trošena u skladu sa programima nezavisnih zastupnika čak i političkih stranaka, jer smo malo se interesirali da se ti programi rade kada se registrira politička stranka da moraju vidjeti da je to političko djelovanje itd. Nastojali smo vidjeti da li je to u funkciji, bilo u funkciji recimo zastupnika obavljanje njegovih poslova itd. Evo to bi bilo ukratko o ovim nalazima. Ja bih molila i svih vas ako bude nešto nejasno, mi ćemo to pokušati odgovoriti. Ja mogu reći u pravilu da s obzirom da je prva revizija, da ja kao evo šef revizije sam jako zadovoljna, jer možda su bolje revizije nego bilo gdje drugdje gdje smo prvi puta došli. Hvala vam lijepo. Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Želi li predstavnik Vlade obrazložiti dodatno mišljenje Vlade? Državni tajnik u Ministarstvu financija Državni tajnik u Ministarstvu financija ne jel'? Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras,

Hvala lijepo. Gospodine potpresjedniče, gospođo revizorice državna sa suradnicima, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo ukratko par rečenica oko izvješća o obavljenoj reviziji Financijskih izvještaj o poslovanju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2007. godinu. Klub zastupnika SDP-a da odmah kažem, podržati ćemo izvješće Državne revizije. Smatramo da je ono napravljeno na kvalitetan način i smatramo da je ulazak na neki način revizije u poslovanje političkih stranaka veliki korak naprijed i demokratski iskorak u Hrvatskoj i na neki način možemo pozdraviti taj cijeli posao koji je obavljen. Kao što znate i revizorica je to rekla, političke stranke su i do sada imale obavezu objavljanja izvješća, svojih godišnjih izvješća na web stranicama, odnosno dostavljati ta izvješća Saboru, odnosno Odboru za Ustav, Poslovnik na razini godine. Vjerojatno su to svi radili, ali po prvi puta revizija sada utvrđuje da li su ti podaci točni, odnosno da li ti podaci se prikazuju na način na koji bi se trebali prikazivati. Smatramo da je i zakon po kojem se provodio postupak revizije, odnosno poslovanje političkih stranaka treba doraditi, jer političke stranke bi trebale biti ono u šta bi mogli reći da se gleda kao primjer poslovanja kada se govori o potrošnji proračunskog novca. Smatramo da zakonu su potrebne promjene i da treba doraditi neke stvari, prvenstveno tu mislim na izdvajanje troškova kampanje. Vi znate da mi imamo da mi imamo za predsjedničke izbore poseban način vođenja troškova kampanje i obaveza je da se troškovi kampanje vode na posebnom računu. Smatramo da bi i za parlamentarne izbore na taj način, na taj isti način trebalo voditi troškove kampanje kako onda ne bi došlo do ponekad pitanja i od nevladinih udruga koliko se potrošilo, da li se to potrošilo kroz cijelu godinu i da li se to potrošilo samo u izbornoj kampanji. Ono što ja mogu sa zadovoljstvom reći je da je SDP tri dana prije pred same izbore prijavio troškove kampanje koji su potvrđeni izvješćem državne revizije. Znači, na neki način ono šta i tražimo da se u zakonu mijenja primijenili smo i sami već u praksi. Što se druge strane tiče, smatramo da bi bilo potrebno i ograničiti troškove izbora, odnosno troškove do kojeg iznosa bi se u kampanjama moglo utrošiti sredstava. Da li staviti neki limit to je, odnosno staviti sigurno neki limit, ali koliki taj limit treba biti to je za raspravu, jer imat ćemo situaciju da ćemo ići prema amerikanizaciji izbora, odnosno da će ti troškovi svake kampanje u kampanju biti sve veći i veći. Da li želimo takav sustav i da li želimo da hrvatski građani prije svakih izbora se pitaju zbog čega je potrošeno stotine milijona kuna u kampanju i da li želimo da onaj koji više sredstava, kojemu su sredstva dostupnija, to govorim iz pozicije stranke koja je imala po meni pristojnu troškovnu kampanju. Da li želimo da to bude izražena prednost u samoj kampanji, mislim da ne želimo. Mislim da treba definitivno svesti kampanju u neku razumnu mjeru, način na koji sve stranke mogu prezentirati svoj program, da ne bude kriterij, odnosno da ne bude prednost za nekoga da li može potrošiti 50, 70 ili 100 milijona kuna. I treća stvar, koju smatramo da treba u zakonu mijenjati. Ja se slažem, ove stvari koje revizorica rekla neću posebno isticati, ali postoje neke stvari koje nisu sankcionirane, a trebale bi biti, konkretno što se tiče vođenja računovodstvenog poslovanja stranaka, ali smatramo da treba smanjiti limite donacija pojedinačnih osoba i fizičkih fizičkih osoba, odnosno pravnih osoba. Znate da su sada limiti na milijon kuna za pravne osobe, 90 tisuća kuna za fizičke osobe. Smatram da su ti iznosi preveliki i da mogu biti manji. Iskreno u praksi prilikom financiranja, pretpostavljam svih stranaka interes je strankama da prikupe neki novac, ali da tih donatora, simpatizera, na kraju krajeva i glasača bude što više. U mnogim stranim državama imamo primjere gdje ovaj iznos čak i za osobe fizičke neumjeren, 90 tisuća kuna je zbilja veliki novac. Sa druge strane milijon kuna isto smatramo da mora biti manje. Kada se govori o konkretnom izvješću, ja sad neću ulaziti u tome koliko je kakvih pogrešaka bilo, kakva su mišljenja uvjetna, bezuvjetna ili da li netko nije prošao da li netko nije prošao na testu revizije. Smatram da i uvjetno mišljenje može biti i ovako i onako i da se ono rangira, da bi možda trebalo biti segmentacija malo šire. Uvjetno mišljenje može biti kada se pogledaju izvješća jednim propustom koji ne mora biti toliko bitan za poslovanje, a s druge strane možete napraviti i veći propust pa opet dobiti uvjetno mišljenje, tako da je nejasno kako je koja stranka poslovala, odnosno da li se tu može segmentirati. ja znam da je tu jedan drugi zakon, ali možda bi trebalo i te zakone mijenjati kako bi se moglo realnije shvatiti kako je koja stranka poslovala i kako se pridržavala pridržavala zakona. Ali i kada govorimo o tim propustima, stranke su tu možda bile u nekoj malo boljoj poziciji, s obzirom da su poslovale kao organizacije. Već i ranije imale su neke ustaljene i procedure i način na koji su se evidentirali poslovni događaji, prikupljala dokumentacija i nije iznenađujuće da nezavisni zastupnici imaju dosta propusta. Mislim da bi tu trebalo poraditi na tome da se na neki način stavi i obaveza zastupnicima da angažiraju stručne osobe koje bi im na neki način pomogle da se kvalitetnije evidentiraju ti troškovi, odnosno da se na kraju krajeva može kvalitetnije odraditi taj računovodstveni dio posla. Na kraju mislimo da 184 milijona kuna, mada nije sve iz državnog proračuna nije mali novac, da možemo reći da evo naš sistem financiranja stranaka mislimo da je bolji nego da se više financira iz privatnih izvora. Konkretno vi znate svi da zakonom se definira određeni iznos koje stranke imaju pravo dobiti iz državnog proračuna i lokalnih jedinica i smatramo da takav način financiranja je bolji, nego da je taj iznos, da se stranke više moraju osloniti na privatne izvore, odnosno zalažemo se za to da, to je tzv. švedski model gdje se iz javnog izvora što više treba omogućiti. Naravno koliko je to realno i koliko je to potrebno, da se stranke financiraju. Tih 184 milijona kuna je bitno potrošiti transparentno, hrvatska javnost ima pravo znati, svaku kunu, svaki podatak kako se, na koji način potrošilo, kako se došlo do novca i smatramo da je i ova revizija i ovo izvješće korak naprijed prema tome i da naredna izvješća moraju biti po podacima i po analizi poslovanja samo kvalitetnija i bolja. Evo to je ukratko to. Zahvaljujem se gospođi Krasić i njenom timu u reviziji. Poslovanja je bilo, odnosno suradnja je bila korektna i mislim da revizija je odradila jedan kvalitetan posao i nadam se da će tako biti i ubuduće. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo glavna državna revizorice, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaća, odnosno nema primjedbi na izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2007. godinu. Uvodno bih isto tako napomenuo da je od početka 2007. godine način stjecanja i raspolaganja sredstava za rad političkih stranaka financijsko poslovanje, te nadzor nad financijskim poslovanjem propisan naravno već spomenutim Zakonom o financiranju političkih stranaka nezavisnih lista i kandidata što je zasigurno u samu praksu financiranja i način podastiranja ovih izvješća, a o ovom segmentu i jednom posebnom ili specifičnom vidu rada i državne revizije naravno i jedna novina. Upravo odredbe tog zakona i u onom dijelu koji se odnosi i na dobrovoljne priloge i na zabrane financiranja i mogućnosti pogodovanja, te nadzor nad financijskim poslovanjima odnose se u tom segmentu i na političke stranke, ali se primjenjuju i za nezavisne liste i kandidate. Isto tako za napomenuti je da je i ova revizija dakle financiranja i poslovanja političkih stranaka nezavisnih zastupnika u odnosu na promatranu 2007. godinu, obavljena na način i prema postupcima koji su utvrđeni i Zakonom o državnoj reviziji ali eto posebno naglašavam i prihvaćenim revizijskim standardima i kodeksom profesionalne etike državnih revizora. U izloženom smislu ono je sačinjeno uistinu i stručno i kvalitetno. Dakle, zapravo pokazuje u kojoj mjeri je financijski izvještaj izvještaj koji su analizirani objektivno pokazuju financijski položaj i financijske aktivnosti, te dali je i daje odgovor na pitanje dali je poslovanje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u u promatranom vremenskom razdoblju obavljeno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ako analiziramo samo izvješće, mislim da iz njegovog sadržaja treba istaknuti upravo ovaj dio. Naime, revizijom su u ovom promatranom vremenskom periodu obuhvaćena 24 subjekta, 15 političkih stranaka i 9 nezavisnih zastupnika. O financijskim izvještajima i poslovanju za 2007. godinu izraženo je 19 ili 79,2% uvjetnih mišljenja, 4 ili 16,6% bezuvjetna, te jedno, odnosno 4,2% suzdržanih mišljenja. Nepovoljna mišljenja nisu izražena, a suzdržano mišljenje je izraženo kod subjekata revizije koji nije dostavio financijski izvještaje i dokumentacije u poslovanju. Mislim da je na ovom mjestu i bitno, a i s obzirom na ove ocjene koje imamo u ovom izvješću još jedanput spomenuti i napomenuti da je uvjetno mišljenje, zapravo takva vrsta mišljenja kada postoji sumnja u jednu ili više pozicija u financijskim izvještajima koja je značajna, ali nije odlučujuća. Ponavljam, nije odlučujuća za razumijevanje financijskih izvještaja, odnosno ako se poslovanje ako se poslovanje nije odvijalo u manjoj mjeri u skladu sa zakonskim propisima. Isto tako suzdržano mišljenje se izražava, odnosno daje kada se zbog značajnih nejasnoća u financijskim izvještajima ili u ograničenjima opsega revizije uzimajući ih u cjelini ne može izraziti drugačije mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju. Za napomenuti je i to da je iz samog izvješća razvidno koje su najupečatljivije ili najčešće nepravilnosti koje su se pojavljivale u smislu primjene samog zakona, dakle nepravilnosti u smislu nepravilnosti koje su u određenom segmentima funkcioniranja, odnosno financiranja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika najupečatljiviji. Međutim, sve te nepravilnosti Državni ured za reviziju ne samo da je uočio, dakle već je i naložio da se te nepravilnosti otklone uz inzistiranje da se svi subjekti, naravno su se dužni pridržavati propisa koji reguliraju njihovo financijsko poslovanje, ali ukazivanje na te nepravilnosti nepravilnosti u izvjesnom smislu propuste od strane Državne revizije ima svoju dodatnu težinu, a čuli smo i u uvodnom izlaganju da pojedine nejasnoće u smislu sankcija ili propisivanja sankcija u samom zakonu, postoji opravdanost dakle da se izvrši jedna analiza ovog zakona, Zakona o financiranju političkih stranaka i da svi subjekti koji su uključeni u ovaj proces, a zapravo se radi o jednom postupku kontrole financiranja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika ishode ili nađu još boja boja rješenja kako bi se sve te nepravilnosti naravno mogle ispraviti. I zaključno, nakon iščitavanja samog izvješća uistinu se nameće potreba za unaprjeđivanja sustava financiranja stranaka i nezavisnih kandidata, te Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava sve one prijedloge koji idu za tim da se izradi u prvom redu analiza Zakona o financiranju političkih stranaka kako bi se određeni pravni instituti poboljšali u smislu njihove primjene, a na taj način otklonile sve nejasnoće i nepravilnosti koje su se pojavile ili se mogu pojaviti u smislu primjene ovog zakona. Shodno svemu izloženom Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovo izvješće, odnosno nema primjedbi na samo izvješće Držane revizije o i financijskim izvještajima i poslovanju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2007. godinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospođo Krasić, uvažena gospodo zastupnici. Gospođa Krasić možda ni sama nije svjesna ali izrekla je jednu, ja se usuđujem reći, antologijsku rečenicu, citiram zadnje što je rekla za ovom govornicom, glede ovog izvješća, "Da možda su ove revizije bolje, nego bilo kojeg gdje je Državna revizija prvi puta ušla", od riječi do riječi evo citirao sam. Ja znam da kritičari hrvatskog parlamentarizma to neće zabilježiti, ali usuđujem se reći da ovaj Parlament je ono najbolje što Hrvatska ima. Drugo, jasno kao što su i svi moji prethodnici rekli, što najbolje što Hrvatska ima. To ću reći. Nisam rekao da smo jedan od najboljih Parlamenata, ali ono najbolje što Hrvatska ima. Jasno je da treba pozdraviti ovo izvješće, treba isto tako izraziti nezadovoljstvo što su analizirane samo parlamentarne stranke, a ne i one koje djeluju samo na lokalnoj razini. Treba isto tako izraziti čuđenje zašto nije revidirano i postupanje tzv. nezavisnih lista, iako da se razumijemo nezavisnih nema, to je svima nama jasno. Nezavisni su krinka, a iza toga se u pravilu pojavljuju ljudi jasne političke orijentacije. Treba izraziti nevjericu zašto se ne revidiraju tzv. Udruge građana, pa da se vidi kako se te udruge građana koje dijele lekcije svima nama financiraju, a one u pravilu ili sve češće postaju samo eksponenti kapitala. Istina, ja znam da u radu parlamentarnih stranaka ima i propusta, ali ja se usuđujem reći, mi smo još uvijek male bebe prema bilo bilo kome drugome. Npr. recimo prema Hrvatskoj radio televiziji, ako ni zbog čega drugog, a onda zbog toga što su proračuni naših stranaka sviju izražene iznosom od 184 milijuna kuna, a proračun Hrvatske radio-televizije iznosom od 1 milijarde i 500 milijuna kuna a sustav im se s druge strane raspada. I treba isto tako objaviti ja bih rekao i revizije sindikata ili tih središnjica pa bi se javnost šokirala na primjer kada bi saznala da na Hrvatskim željeznicama 102 sindikalista ima tzv. menađerske ugovore, da ima uz to prosječnu plaću od 12 tisuća i 500 kuna, jasno osiguran parking, otpremninu od 150 do 200 i više kuna, dnevnice kada napuste grad i idu u neki drugi grad i da ne nabrajam sve dalje. Jasno je da nitko od nas ovdje makar nas nema puno nije naivan. Mi svi znamo o svakome od nas ali isto tako o svakome od nas znaju oni koji o nama sude. U Hrvatskoj isto tako želim reći ne može biti tajna, to je zemlja od 4,5 milijuna stanovnika i jasno je da se tako reći svi poznajemo. Zna se isto tako da na Hrvatskoj radio-televiziji ljudi prima veća primanja od hrvatskih ministara, zna se na primjer da jedna "Zelena Istra" u Istri ima proračun gotovo kao i IDS, zna se isto tako koja je pozicija sindikalista, da je gro njih u boljoj poziciji od premijera ili predsjednika države, da su svi u dva, tri nadzorna odbora, jasno u onim bolje plaćenim ne u onim lošije ili tamo gdje se radi bez naknade. Znamo i tko prodaje recimo članke pojedinim medijima, televiziji. Tako da u Hrvatskoj jasno je ne može biti prostora za izbjegavanje istine. Ja se isto tako nadam da će uskoro doći taj porezni broj pa da se vidi i tko što posjeduje, kada je do toga došao i jasno kako je do toga došao. Jasno je, ja ne mislim da su stranke bezgrešne, da smo mi čistunci, ne mislim da smo mi Bogom dani ali ponavljam tu su prilike bolje, ja bih rekao možda nego bilo gdje drugdje i to pokazuje između ostalog i ovo izvješće. Zašto Zašto je tome tako? Zato jer nas javnost kontrolira sto posto. Mediji, pustimo što ih je dobar dio privatizirano. Novinari, pustimo što svaki kolumnist ima veću plaću od premijera ili predsjednika države, o ljudima sa HRT-a neću ni suditi ali nas u pravilu kontroliraju svaki dan građani ove zemlje. Izuzetak su možda ajde recimo one stranke koje na neki način obnašaju vlast. Tu stojimo malo drugačije, one se bave malo opozicijom, one postavljaju, one smjenjuju, jednom riječju kadriraju između ostalog i one koji vrše državnu reviziju državnu reviziju i dakako da su u boljoj poziciji. To je isto tako istina. Imaju možda utjecaj i na medije, kao što na njih imaju utjecaje i recimo tajkuni koji, govorim sada o medijima, direktno plaćaju nekog urednika da za njihov politički ili poslovni angažman nešto odradi. Jasno je i to da oni koji su u datom trenutku na vlasti kontroliraju preko polovine bruto društvenog proizvoda. Ali ako na primjer s druge strane, na primjer pet najvećih trgovaca kontrolira 54% trgovina na malo, najvećih recimo 75% trgovine na malo onda tih 10 trgovaca, ovdje ne računam recimo Tisak u vlasništvu Konzuma, EPH, Adrisa. Oni mogu ako žele srušiti svaku vlast u roku od dva, tri mjeseca samo dizanjem cijena i izazivanjem inflacije. Drugo i to želim reći. Sve stranke nisu iste. Nisu iste one koje recimo su naslijedile stotine milijuna kuna u nekretninama, ovdje mislim na imovinu Saveza komunista Hrvatske. Ponavljam, zbog toga ne možemo jednostavno biti svi isti. HDZ je s druge strane stvaranjem tajkuna mislio da će njima vječno upravljati ali oni su se emancipirali što ćete nakon petnaestak godina bivstvovanja pa više ne slušaju kao što su slušali prije, tim više što znaju da im se više ništa jednostavno ne može dogoditi. sada se postavlja pitanje od kuda poći u ovom revizorskom izvješću. Ja ću poći od IDS-a. Jasno, u nas isto ima propusta. Ja nisam recimo znao da smo mi ostvarili višak od 165 tisuća kuna, nisam znao da za plaće nama 180 tisuća kuna, to su tri mandata ovdje u Saboru. Od članarina jasno da ne možemo živjeti, u nas to iznosi 65 tisuća kuna. Za što se troši uz plaće novac recimo u IDS-u? To je uglavnom za izbore, 2 milijuna i 500 tisuća kuna. Jasno, to je veliki novac. Ali pazite, IDS nije imao niti jednu plaćenu reklamu na Hrvatskoj radio-televiziji za prošle parlamentarne izbore, niti jednu reklamu nismo imali na RTL-u, na Novoj TV, isključivo samo na regionalnim medijima i jasno da je to bila greška. I to je bila greška, ja to priznajem. A sad zamislite one koji su sve to pokrivali koliko je njima novaca trebalo. I jasno, bez novaca nema više uspjeha. To je jedna strašna istina ali je to istina. Ako imate na umu ali to nitko ne želi revidirati je nas u IDS-u Hrvatska radio-televizija svjesno bojkotirala u prezentaciji i da od deset emisija IDS je bio zastupljen samo u jednom onom sučeljavanju. To isto ima svoju pozadinu. Ako je mandat mjerilo ne može se dogoditi da oni koji su lošije zastupljeni u parlamentu dobijaju više prostora u tim predizbornim emisijama. Drugo što želim reći na ovoj strani sedam dana je tablica sredstava za reklamu, HDZ 20,3 milijuna kuna, SDP 11,2, HNS 3,5, HSS 2,9, HSP 2 milijuna kuna, HSU 950 tisuća kuna, IDS milijun i 500, SDSS 950 tisuća kuna. Nema više da netko može dobiti mandat bez novaca. To je naprosto postala istina i gotovo. A ja tvrdim da su male stranke prikazale gotovo sve ali s druge strane, gotovo sve, nisam rekao sve, a s druge strane sumnjam da su velike prikazale sve. Iz proračuna Republike Hrvatske stranke dobijaju 93 milijuna kuna. Od članarina sve stranke u ovoj državi ovo što pokazuje izvješće dobijaju svega 5,3 milijuna kuna, ali evo po prvi puta počinju pristizati značajnije donacije 31,1 milijun kuna i to u tijeku izbora. E postavlja se sada pitanje da li se tim donacijama valja revanširati, da li tim da li tim donacijama valja vratiti uslugu. Netko će reći da, netko će reći ne. Kako to funkcionira treba pitati jasno izvršnu vlast i onih koji ih doniraju. S druge strane, ako netko vama čuva monopol, nije bitno na cigarete ili nešto drugo, ako mu ne naplaćujete turističko zemljište, ako vam se nešto privatizira znate i sami kako. Ako vam se donese neki povoljan zakon i tako dalje za milijun, dva, tri, pet milijuna kuna onda je sigurno najbolja investicija u onu političku opciju koja može sutradan obnašati vlast. Ali sve stranke zajedno 2007. ostvarili su, ostvarile su, a to je bila izborna godina pa treba oduzeti brat bratu nekih 50 i više milijuna kuna, 184 milijuna kuna. Prihodi Hrvatske radio-televizije rekoh prije iznose milijardu i 500 milijuna kuna. I onda si čovjek postavlja pitanje gdje je moć, gdje je novac i tako dalje? Pa jasno da je novac i moć u kapitalu, u izvršnoj vlasti i u ovim nacionalnim medijima. Ponavljam gro stranaka u ovoj zemlji je bijedno kao crkveni miš. I tu mistifikaciju prema javnosti već jedanput treba razbiti. Jasno u nešto drugačijoj poziciji su stranke koje mogu obnašati vlast. To su najjače u ovoj zemlji. ne znam recimo HDZ zbog toga što su na vlasti. Ovi drugi SDP možda zbog imovine. Inače HDZ ima izborne 2007. rashod od 92,2 milijuna kuna, SDP 52,5, HNS 18,4 milijuna kuna, HSS 17,1, HSU 5,4, HSU 5,4, IDS 5,5, HSLS 4,2 milijuna kuna. Od ovih 184 milijuna kuna za reklamu 2007. išlo je 97,2 milijuna kuna. 50% svih prihoda. Znači 50% novaca ide za reklamu. Ja tvrdim da je to i više ide znači direktno kako da se izrazim za izbore. Što se tiče ovih neovisnih zastupnika oni su jasno u nešto benevalentnijoj situaciji. Jasno nema se što pravdati bilo kome, bilo koja pravilnost jasno nepoznavanje nikoga ne opravdava. Ali osim jedne stranke koja u svom vlasništvu ima, pardon, u svom od političkih stranaka u ovome času nema nijedan prostor, nijedan stan kamoli šta ja znam neki poslovni prostor od kojih može uprihodovati neku značajniju svotu. U toj poziciji je prema ovom izvješću samo jedna politička stranka. Možda to nije pošteno rekao bi Kalimero, ali šta ćemo? Nismo svi isti nikada bili niti možemo biti. S druge strane vidimo ovdje HDZ vodi dvojno računovodstvo no što je tu je, nije idealno, ali kad je riječ o novcu a sve valja biti propisano … stranke koji stvarno imaju novac i imamo ovu da se tako izrazim političku buraniju. Nakon ovih izbora to će biti ili je još izražajnije jer se prihodi smanjuju svima osim HDZ-u i SDP-u a jedino neovisnima ostaju isti. Za kraj što reći? Novac je moć. Od novaca ovisi koliko ćete plakata imati? Da li ćete biti na televiziji da možete reklamirati neki svoj Da li ćete moći organizirati neki skup, platiti neki oglas? I možda će trebati početi razmišljati da se ti troškovi limitiraju i da revizije, revizori uđu u stranke i u sam i prije izbora. Ono što će se događati da će možda oni koji su možda najgori od sviju nas tj. oni koji su sudjelovali u pretvorbi '91., druge, u vrijeme rata u pravilu kad se ginulo, kad se krv lila sutra postati naši moralni autoriteti i politički kako bih rekao stupovi kao što jedan naš saborski zastupnik kaže: «Ja sam protiv penzija» a što si dobio milijardu kuna imovine e to nikome ništa. Sve u svemu ovo izvješće je velik doprinos parlamentarizmu ali isto tako molim vas neka se revidiraju i udruge i sindikati a bogami i mediji.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna revizorice, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite mi da prije svega u ime Kluba Hrvatske seljačke stranke zahvalim Državnom uredu za reviziju na dolasku i izvršenom financijskom pregledu poslovanja stranke te ukazanim propustima u našem radu. Iako je prvi dolazak Državnog ureda za reviziju velika pomoć u otklanjanju propusta ali što je još važnije velik je doprinos u promjeni percepcije javnosti u radu političkih stranaka. Vjerujemo da će se percepcija javnosti tijekom narednih godina bitno mijenjati u pozitivnom smislu o radu političkih stranaka za što će u velikoj mjeri i svoj doprinos dati i budući nalazi revizije jer sam uvjeren da će u njima svake godine biti sve manje nedostataka. Revizija je utvrdila u svome pregledu određeni stupanj istinitog i objektivnog financijskog poslovanja stranke u namjeri da provjeri istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja kao i pravilnost stjecanja prihoda i pravilnost rashoda. Jedan od razloga za izvršenje revizije je utvrđivanje i korištenje financijskih sredstava isključivo za realizaciju programa rada stranke temeljenog na Statutu stranke. U raspravi ću nastojati istaći samo neke specifične primjere bez namjere pravdanja nekih naših propusta koji su uočeni. I zbog tog si moramo postaviti neka pitanja. Što je program rada političke stranke? Iz čega on proizlazi? Koliko je on stalan i u kojoj mjeri podložan stalnim i čestim promjenama? Program rada političke stranke ne smije se promatrati kao program rada neprofitne udruge građana ili neke sportske udruge u kojoj kalendarom natjecanja određeno mjesto i vrijeme i sudionici natjecanja pa se sukladno tome mogu točno predvidjeti i potrebna financijska sredstva. Program rada političke stranke u velikoj mjeri pretpostavlja eventualne moguće događaje u toku godine i njega se može izraditi ali su također moguća i velika odstupanja od tog programa. Željeni program ne mora se ostvariti radi određenih političkih okolnosti i drugih nepredviđenih društvenih događanja na koje politička stranka ne može utjecati. U takvim okolnostima jasno je da će i nalaz Državnog ureda za reviziju ukazivati na određene nepravilnosti jer troškovi stvoreni na temelju programa rada su utrošeni na nešto drugo od planiranog odnosno utrošeno su sukladno nastaloj ili novonastaloj potrebi. Koje su to situacije? Primjer su izvanredni izbori u nekoj od općina, gradu ili županiji. Koja politička stranka može u svoj program staviti takove događaje jer su preko 550 općina i gradova odvijaju odvijaju određeni procesi iz kojih često puta kao završna aktivnost proizlazi potreba za održavanjem prijevremenih izbora zbog određenih okolnosti. Iz ovog primjera vidi se da plan rada stranke ovisi o niz elemenata koje se ne može predvidjeti i na koje se ne može utjecati, jer plan rada kod nas nije puki zbir određenih događaja prema kojima se mogu planirati i financijska sredstva što znači program rada političke stranke ipak je specifičan program i na određeni način predstavlja dokument podložan stalnim promjenama, a uvjeren sam da će tu činjenicu uvažiti u svojim narednim pregledima i Ured državne revizije. Percepcija javnosti je da su političke stranke korumpirane i da se korupcija u velikoj mjeri odvija u političkim strankama. Namjera mi je ukazati na jedan detalj iz nalaza gdje smo uočili određeni propust, a odnosi se na potpuno ispunjavanje uplatnica za plaćanje mjesečne članarine u iznosu od 2 i pol kune. Ovdje se jasno uočava da su troškovi uplatnice njezinog ispunjavanja i njezina izrada veći od 2 i i nepobitna je činjenica da taj iznos u stvari ne može bit izvor korupcije. Ukazat ću na još jedan detalj, odnosno treći propust koji nam se ukazuje je neupisivanje spomenika Stjepanu Radiću podignutog u gradu Zagrebu u vlasništvu HSS-a, odnosno kao osnovno sredstvo. Izradu i postavljanje spomenika financiralo je članstvo stranke, postavilo spomenik na javnu površinu građanima grada Zagreba kao i građanima cijele Republike Hrvatske. Mišljenja smo da postupak evidentiranja spomenika ne bi trebao biti isti kao i sa drugim osnovnim sredstvima za rad primjer računalom, namještajem ili nekom drugom opremom koja se svakodnevno koristi i ovo je primjer koji govori o specifičnostima u radu političkih stranaka koje će vjerujemo u sljedećim nalazima Državna revizija uvažiti i uzeti u obzir kod ocjenjivanja rada političkih stranaka i time doprinijeti u percepciji i stavovima građana u radu i djelovanju političkih stranaka. političkih stranaka. Izvješća koja je izradila stranka pružila su točan, istinit i pouzdan pregled izvora sredstava, te prihoda i rashoda i time ispunila uvjete propisane Uredbom o računovodstvu kao i drugim zakonskim propisima. Vjerujemo da će sljedeći nalazi Ureda za reviziju iduće godine utvrditi manje propusta u radu. Siguran sam da će neki zbog toga ostati razočarani, jer upravo ova izvješća govore da stranke odnosno konkretno HSS nije mjesto korupcije i nezakonitog rada. Nadam se da će se i percepcija javnosti o radu i poslovanju stranaka temeljem nalaza Ureda za reviziju mijenjati u pozitivnom smjeru. Zahvaljujemo Državnom uredu za reviziju na korektnoj suradnji i ukazanim nedostacima u našem radu Hrvatska seljačka stranka na kraju otklonila je nedostatke navedene u nalazu revizije za 2007. godinu, a klub Hrvatske seljačke stranke podržava izvješće o obavljenoj reviziji. Hvala vam lijepa. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo Krasić sa suradnikom. U ime kluba Hrvatske narodne stranke želim na početku i prije svega pozdraviti ovo prvo predstavljanje rezultata rada revizije poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Činjenica da model financiranja koji smo izabrali, da se po tom modelu stranke najvećim dijelom financiraju iz proračuna. Ovo izvješće to i potvrđuje i u samom izvješću piše da je u 2007. godini iz državnog proračuna uplaćeno oko 94 milijuna što je otprilike polovica prihoda političkih stranaka. Ako tome dodamo i tridesetak milijuna kuna koje su stranke uprihodovale iz proračuna lokalnih jedinica jasno je da 2/3 prihoda je da 2/3 prihoda političke stranke financiraju iz proračuna, proračuna naših građana, pa i sama ta činjenica nalaže potrebu da se o ovom izvješću raspravlja i u Hrvatskom saboru. Za razumijevanje ovog obimnog izvješća važno je istaknuti da je ovo prva godina kada su političke stranke morale uskladiti svoje poslovanje s novim Zakonom o financijskom poslovanju, Revizorsko izvješće to potvrđuje jer su sve političke stranke dobile uvjetno mišljenje s izuzetkom MDS-a Međimurske demokratske stranke. Činjenica je da stranke u hodu prestrojavanjem pokušava s manje ili više uspjeha uhvatit se u koštac i zadaćama koje pred njih stavlja novi zakon. I ovdje bih postavio pitanje podnositelju izvješća da mi detaljnije i podrobnije objasni što konkretno znači što je prag značajnosti. U ovom izvješću se spominje određivanje ovog praga u postotku, ali nigdje se ne spominje koliki je taj postotak, niti bilo gdje kod revizije, poslovanja političkih stranaka govori u kom postotku njihovi izvještaji sadrže pogrešne iskaze. Zbog te činjenice rasprava o reviziji poslovanja svih političkih stranaka može biti samo otprilike ili bolje rečeno od oka. Naime, nismo odredili prag značajnosti, a niti je kod jedne političke stranke nije izražen postotak pogrešnih iskaza. Nadalje, iz ovog izvješća je vidljivo da sve stranke imaju pogrešne iskaze, da su uočene greške različite od stranke do stranke, a i da se može reći da je postotak pogrešnih iskaza vrlo različiti. Članak 19. Zakona o financijskom poslovanju stranaka govori da stranke, da su političke stranke dužne završne račune i financijsko izvješće objaviti da su ti podaci javni i da su ih dužni objaviti na web stranicama, Međutim, nigdje ne piše u kojem roku. I sljedeći našu praksu lako je moguće da u trenutku kad će vaši suradnici doći ili postaviti to pitanje da će odgovor i stranke biti evo upravo sad stavljamo na web stranicu, pa smatram da bi iz tog razloga bilo dobro da se utvrdi taj rok. Kad smo kod rokova i u članku 20., članak 20. govori o tome da će izvješće o provedenom nadzoru Ured za reviziju dostaviti Hrvatskom saboru. Međutim, i tu nema roka i smatramo da bi se Hrvatski sabor i u tome trebao odrediti, znači definirati rok do kada bi Državni ured za reviziju dostavio Hrvatskom saboru nalaz o financijskom poslovanju političkih stranaka. Ovo izvješće se odnosi na izbornu godinu i iz izvješća je vidljivo da je ukupni iznos s kojim se financiraju političke stranke iz proračuna višestruko veći nego kad to nije izborna godina i ta činjenica ponovo aktualizira pitanje donošenja Zakona o financiranju izborne kampanje kao i potrebu i nužnost cjelokupne sistematizacije, usklađenja cjelokupnog izbornog zakonodavstva. Želim posebno naglasiti, a i ovo izvješće je potvrdilo stvarne razloge postojanja nezavisnih zastupnika u promatranom vremenu izvješća, i njihovo tadašnje funkcionalno financiranje. Taj problem je sad riješen i onemogućen promjenama u Zakonu o financiranju političkih stranaka i onemogućena je zloupotreba statusa nezavisnog zastupnika za interese vladajuće većine. I sama činjenica, a iz izvješća je vidljivo da je utvrđena znatna razlika, što je potrebno posebno naglasiti, znatna razlika u poslovanju zastupnika manjine i nezavisnih zastupnika. Naime, najveći broj bezuvjetnih ocjena dobili su upravo zastupnici manjina za razliku od uglavnom uvjetnih ocjena koje su dobili nezavisni zastupnici. Želim na kraju u ime kluba Hrvatske narodne stranke podržati i ovo izvješće i klub Hrvatske narodne stranke će potvrdno glasati na ovo izvješće. Isto tako želim još na kraju izraziti, neću reći nezadovoljstvo, ali bilo bi dobro da su stranke pojedinačno rangirane postotno u visini visini neispravnosti svojih izvješća pa da ispravnost financijskog poslovanja i Hrvatske narodne stranke dođe snažnije do izražaja. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna revizorice, kolegice i kolege zastupnici. Pa, ja bih naprosto rekao da je izvješće Državne revizije zapravo izvješće o nama ovdje u saboru, odnosno o nama političarima i to je prilika da Hrvatski sabor ima uvid, kontrolu u trošenje javnog novca i zakon je to poslovanja političkih stranaka, ali to je istodobno i prilika da predstavnici građana uoče probleme i da iz tog izvješća izvuku neke zaključke kako bi u budućnosti poboljšali zakonitost poslovanja političkih stranaka. Na ovakav zaključak me navela i okolnost da državna revizija vrlo precizno utvrđuje nedorečenosti i neusklađenosti zakona ili zakona o financiranju političkih stranaka. Ja bih to ilustrirao na 2 primjera. Ne samo što nema roka za objavu na web stranicama financijskog poslovanja stranaka, nego zakon nema ni obvezu da stranke posebno iskazuju financiranje promidžbenih kampanja. Pa iz toga se da zaključiti da je disproporcija ili diskrepancija u nalazu državne revizije po računovodstvenim i knjigovodstvenim ispravama i stvarno utrošenih troškova u izbornoj promidžbi, u izbornoj kampanji, a zbog toga bi trebalo popraviti zakon da se kontrola utroška financijskih sredstava političkih stranaka, ali i stvarnih troškova u izbornoj kampanji povjeri nezavisnom tijelu i to u realnom političkom vremenu kad se to događa. Kad već imamo Državno izborno povjerenstvo, zašto nismo u zakonu predvidjeli da Državno izborno povjerenstvo kontrolira financiranje izbornih kampanja i stvarne troškove u izbornim kampanjama i financijske i promidžbene materijale, pa onda to kad uskladi, onda možemo govoriti tko je kako trošio novac i tko je koliko dobio sponzorstva iz kojih izvora. Ako već se protivimo sponzoriranju, a ja mislim da bi bilo dobro jer su u Hrvatskoj političke stranke ustavna kategorija, dakle Ustavom zaštićene, da se Hrvatska odluči za potpuno financiranje političkih stranaka iz javnog novca, s time da limitira troškove izborne promidžbe i troškove ukupne političkih stranaka zavisno od utjecaja bilo u Parlamentu, bilo u lokalnim ili regionalnim zajednicama. Kad već sam uzeo riječ i čekao da to kažem, uočio sam još nešto što je mogući izvor nezakonitog poslovanja, a to je da je u zakonu ostala mogućnost da se političke stranke mogu donirati, sufinancirati, sponzorirati iz inozemstva i to od građana koji nisu državljani Republike Hrvatske. Nitko još nije obrazložio zašto je to ostalo u zakonu, a ako bismo bili zločesti, a moguće je da ima u Hrvatskoj zločestih ljudi, mogu reći da je to ostavljeno zbog pranja novca jer je financiranje političkih stranaka moguće od sestrinskih stranaka i zaklada, ali zašto bi bilo moguće financiranje, koji je politički interes da građanin Njemačke, Francuske, Austrije i Švicarske donira političku stranku u Republici Hrvatskoj. Nema takvog interesa ili ga se ne može obrazložiti logičkim postupanjem. Treće što sam htio još reći političke stranke bi po mojem sudu trebale imati sasvim precizno razdijeljeno financijsko poslovanje kad je riječ o tzv. hladnom pogonu za plaćanje suradnika, savjetnika i stručnjaka, a potpuno odvojeno financiranje političke promidžbe i političkih kampanja. Tim više što, budimo realni da se u političkoj promidžbi ili pred izbore skupljaju donacije. interesa, političke, mogao bih reći političke logike financiranja političkih stranaka, dok ne riješimo ta pitanja, mi ćemo imati zadovoljstvo koje ćemo iskazivati u Hrvatskom saboru, ali to zadovoljstvo neće dijeliti građani jer ostavljamo sumnju u političku korektnost političkih stranaka jer ne rješavamo stvari koje su zapravo bjelodane za za malverzacije u financiranju političkih stranaka. Zbog toga ja očekujem da će nakon razmatranja ovog u Vladi Republike Hrvatske, a posebno u nadam se u političkim tijelima političkih stranaka doći do prijedloga da se zakon dopuni sa posebnim nezavisnim nezavisnim tijelom i od Vlade i od Sabora kao što je Državno izborno povjerenstvo koje u realnom vremenu može kontrolirati financiranje političkih stranaka i troškove izborne kampanje, a zalažem se da se u Hrvatskoj pokuša što više definirati limit, maksimum troškova izborne promidžbe i da on bude iz javnog novca, jer su političke stranke i politika od općeg dobra Ustavom zajamčena. Hvala lijepa.

Dakle kada smo u Saboru donosili Zakon o financiranju političkih stranaka on je bio predstavljen i obrazložen kao jedan od zakona iz antikorupcijskog paketa. Toga se nadam se, sjećamo svi. No prije, podsjetim li se na današnju raspravu, često je bilo rečeno percepcija korupcije u političkim strankama. Kada su se iznosili podaci o percepciji korupcije u zdravstvu onda smo percepciji davali za pravo. Kada smo iznosili podatke o percepcije korupcije u pravosuđu opet je ona bila ispravna. Pa onda percepcija korupcije za prosvjetu rekli smo da je to tako, tako ljudi to vide. Ali kada je percepcija korupcije u političkim strankama u pitanju, onda percepciji ne dajemo za pravo nego se pozivamo na nalaz Državne revizije i dokazujemo da nje nema. Ne znam gdje, ali sigurno u političkim strankama najmanje se korupcija vrši putem žiro računa da bi Državna revizija to mogla naći. I borbu protiv percepcije ili negativne percepcije u korupciji nećemo dobiti povikom i galamom na novinare i medije nego dobrim, jasnim provedivim zakonima koje ćemo poštivati. A ovaj nalaz Državne revizije prvi takav je pogodak u sridu. Napravili s te fantastični dio posla, jer ste nam ponovno pred nos i nas stavili nalaz iz kojeg proizlazi da smo donijeli loš, nedorečen i nejasan zakon koji se u svojim dijelovima može žvakati ko' žvakača guma, na 10 dijelova i svi ćemo imati žvakaču. Očekujem dakle da nakon ovog nalaza Vlada dođe što prije sa prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o financiranju političkih stranaka i otkloni sve sumnje u tome kako ćemo ga tumačiti i provoditi. Ako sam dobro upamtio 58 propusta bi se moglo utvrditi, ali ne sankcionirati, a da bi se samo 7 tih propusta možda moglo podsvesti pod prekršaj. Ja sam još davno davno, 15. listopada uz ovu točku dao jedan prijedlog zaključka za kojega vjerujem da će ga Sabor s gnušanjem odbiti, a on kratko glasi, da Državna revizija i Ministarstvo financija, Porezna uprava slijedom zaključka Sabora za sve što god nađe elemente prekršaja hitno pokrenu postupak utvrđivanja prekršaja, da i tu ne bi bilo kakvih odstupanja. Članak 2. zakona govori o namjeni sredstava za što stranke smiju koristiti novac. Potencijalno su taj zakon prekršile sve stranke koje su obrađivane, jer točno u svim strankama je dana konstatacija da dio dokumentacije ili nađenje vođenje evidencije ili korištenje sredstava nije sukladno nečemu od onoga čemu je bilo, nije prekršaj, a trebao bi biti po meni. Nije zato jer je zakon nejasan. Članak 3. obavezuje stranke na vođenje evidencije primitaka članarina i dobrovoljnih priloga. DC i HSLS po meni učinili su prekršaj u članku 3. Članak 15. zabranjuje primanje sredstava od određenih točno nabrojenih organizacija, tijela ili ostalih … /Ne razumije se./ … i čini mi se da ako sam dobro pročitao kompletni nalaz Državne revizije, da je Hrvatska stranka umirovljenika tu u prekršaju. Članak 19. obavezuje stranke da moraju javno prikazati porijeklo i način utroška sredstava pa i na web stranici. Taj prekršaj ili tu odredbu nisu poštivali HDZ, HSLS, HSP, IDS, SDSS i SDA. Kada bi uzeli minimalne kazne ovim člancima zakona koje sam vam iščitao, dakle minimalne, ne maksimalne i kada bi se ovo sve proglasilo prekršajem i sankcionirale, kazne bi iznosile milijun i 378 tisuća kuna po minimalnim iznosima. Kako to izgledaju web stranice i objave izvora sredstava? HDZ je objavio donatore, ali samo za kampanju ne za cijelu kalendarsku godinu. HSLS nedostaje popis donora, objavljen je iznos. HSP također. SDSS također. SDP isto tako. PGS nije objavio ništa. IDS je objavio tek po zahtjevu revizije, a SDA ništa. Da li su dali izvješće o cijeloj stranci ili samo iz središnjice? DC samo za središnjicu i 40 podružnica, HDZ samo za središnjicu, HNS za središnjicu i 11 županijskih i zagrebačku organizaciju, HSLS samo za središnjicu, HSU samo središnjica i SDSS samo središnjica. Jesu li to prekršaji? Nisu jer nema roka i ne piše da li sve ili djelomično. Hoćemo li popraviti ovaj zakon? HDZ kao najjača i najbogatija i sa ovim sredstvima o kojim razmatramo sudjeluje sa 32%, na svojoj web stranici objavio da je za oglase u kampanji utrošio

za promidžbu, a da je cijela godina dakle 2007. za promidžbu išlo 36,6 milijuna. HDZ je na web stranicu objavio da je za radio i televizije platio 12,1 milijun, Državna revizija je našla 18,5 milijuna utroška za te namjene. HDZ je objavio da je za tisak utrošeno 1,6 milijuna, državna revizija konstatira 8,3 milijuna. Jesu li to prekršaji? Nisu. I što god nađete takvoga, iščitavajući Zakon o financiranju političkih stranaka državna revizija je nakon konzultacija sa pravnicima …/Govornik se ne razumije./… da će naći elementa možda u onih 7 pokretanje prekršajnog postupka. Čemu onda zakon? Čemu ove smiješne kazne, sankcije predviđene u zakonu ako ispada, ali da ništa što je dosad uočeno nije sankcionirano ili bi svaki prekršajni sudac takvu prijavu mogao odbaciti. Zbog toga doista smatram nužnim da prije kraja ove godine ili najkasnije početkom iduće godine izmijenimo i dopunimo taj zakon, posebice zbog toga što su u svibnju iduće godine lokalni izbori. Imat ćemo također onda isto situaciju kao i sada i konstatirati da je nalaz državne revizije fantastičan, što je, vjerovatno i najbolje područje koje dosad državna revizija po prvi put kontrolirala, ali zbog toga što je zakon takav. Ali da je zakon jasniji i precizniji, i da nema dvojbi oko tumačenja što je, a što nije prekršaj ja želim vjerovati da bi onih ako se ne varam 58 propusta barem 50 od njih lako bilo protumačeno, proglašeno kao prekršaj, a posebice porezna uprava koja se ne mora držati samo Zakona o financiranju lokalne samouprave, nego svih ostalih poreznih zakona od opće poreznog dohodak, dobit, PDV i ostalo, mislim da bi uz malo truda i oni mogli naći elemente za prekršajni postupak već i po ovom revizorskom izvješću, ne zato da se gule stranke i uzima im novac, nego zato da se naučimo reda da greške ne ponavljamo. I da je sad išlo sa 50-tak prekršaja po 10 tisuća kuna, u idućem nalazu možda bi bilo svega 10-tak, a ja se bojim 2009. je izborna godina, imat ćemo isto situaciju kao i za 2007.

za nas jako dobra rasprava, konstruktivna i podrška. Moram reći da je to jedno od najosjetljivijih područja koje smo mi dosad radili i drago mi je da eto se prihvaća, da je posao dobro odrađen. Ja bih samo nekoliko ovdje Ja sam naglasila u svom uvodnom izlaganju da političke stranke podnose financijske izvještaje, ako ostvare prihode i druge udruge iznad određenog limita. To je bilo do sada 2 i pol Znači svi oni koji su iznad toga ostvarili, a to je 15 parlamentarnih i 14 izvanparlamentarnih stranaka, one su negdje na lokalnim razinama, mi smo napravili uvide u njihove financijske izvještaje, sačinili smo izvješće i dostavili im, a svi ostali koji su ostvarili ispod tog limita zakon ne predviđa da, vode samo evidencije o svojim prihodima, vode jednostavno knjigovodstvo, a ne dvojno. Dvojno nije greška, dvojno je kad se vodi jedna i druga strana, uravnotežuje se znate, tako da je to dobro da se vodi dvojno knjigovodstvo, a ne jednostavno. nezavisnih lista, mi nemamo kad se izbori završe, kad naš odbor ne znam potvrđuje …/Govornica se ne razumije./… tada postaju nezavisni zastupnici i tako dobivaju sredstva i mi smo im na takav način i revidirali. Znači da nije ni jedna nezavisna lista ušla u Sabor, a da nije bila revidirana. E tražilo se da revidiramo nezavisne liste. To su za nas nezavisni zastupnici koji su samostalno ušli ili su ušli preko nezavisnih lista, odnosno ako su izišli iz neke stranke druge, na taj način i tih 9 zastupnika smo revidirali. Znači da smo obavili …/Govornica se ne razumije./… ja moram ovdje naglasiti da smo mi dobili 14 tisuća 700 financijskih izvještaja za neprofitne institucije. Od 10 tisuća 400 udruga u Hrvatskoj, udruga se financiraju vi znate sami na kakav način. Udruge koje se ne financiraju iz javnih sredstava mi ne možemo revidirati, samo onaj dio koji je, odnosno ako se neka udruga financira u cijelosti ili djelomice iz javnih sredstava. Što se tiče sindikata, također nemamo nadležnost revidiranja sindikata. Oni imaju svoje članarine, svoje članstvo, dobrovoljno se to. Jedino da se posebnim zakonom to odredi. Prema tome, niti sindikati. I drugih udruga. Sve one udruge gdje mi nađemo sredstva da i financiraju lokalne jedinice, pa udruge proizašle iz Domovinskog rata to revidiramo preko preko onih institucija koje ih financiraju, a ponekad i po neku udrugu ako je u cijelosti, odnosno pretežno financirana itd. Bilo je ovdje napomena donacije da li možda to ne kapitaliziraju, da li se one pogoduje, itd. To je zakon zabranio. Zakon je zabranio davati nekom donaciju. Mi smo sa naše strane pokušali donatore provjeriti, jer smo istovremeno radili revizije korisnika proračuna ministarstava i ostalih, da li je netko od donatora bio i dobavljač u tim institucijama. Ako je da li je bilo nepravilnosti kod dodjele poslova. Moram ovdje priznati da nismo našli

gospodarstva i od drugih institucija i agencije koje su radile za određene stranke itd. Mislim da smo i tu pokušali napravit, ono koliko je sa tog stajališta bilo moguće. Bilo je postavljeno i jedno pitanje o pragu značajnosti kako se on izračunava. Čujte to vam je, to su standardi, to su pravila struke. Svaki revizorski tim koji, kad obavi reviziju on donosi sud o funkcioniranju, o poslovanju jednog subjekta. Sudovi donose presude, mi donosimo sudove cjelokupnom poslovanju. Revizori daju izvješće, naloge, mišljenje, a mišljenje obrazlažu. Obrazlažu ga na način predlažu to mišljenje i daju obrazloženje, a obrazloženje se sastoji iz dva značajna, prag po vrijednosti ako se može izračunati vrijednost u apsolutnom iznosu i u postotku od ukupnog prihoda. Tolerira se do 2%. A ako to, ta nepravilnost ima obilježje kažnjivog djela. Mi smo se na jedan sporazum, je li deklaraciju smo potpisali na razini državnih revizija Europske unije u kojoj smo i mi, sudjelujemo, da je prag tolerancije nula. Znači ako se nepravilnost odnosi na kažnjivo djelo onda nema tolerancije. I nepravilnost po prirodi. Ona ovisi o vrsti transakcije. Ako je neka transakcija što je ona izazvala, što bi se dogodilo da, posljedice kakve su itd. I revizori predlažu, ali se ta mišljenja, odnosno postoji vertikalna kontrola tako da one prolaze dva, tri …/Govornica se ne razumije./… više ujednače. Znači pokušava se ujednačavati ta mišljenja. Ako netko ima veće prihode onda je i prag značajnosti veći što jer normalno jer postotak od njega je tako. Tako da nema nekakvih nepravilnosti. Mogućnosti velikih pogrešaka u tom, a istina je da je široko područje recimo kod uvjetnih mišljenja. Kod suzdržanog se zna, nema dokumenata ne mogu se provjeriti podaci, nema ih itd. Ja bih dalje isto malo podnošenje prijava komentirala. Ja sam prije nešto kazala, naš Zakon o financiranju političkih stranaka članak 25. kaže da će, članak 21., 22., 23. govore kada su učinjena kaznena djela, odnosno prekršajna u kojim situacijama i kada i tko podnosi prijave. Državni ured za reviziju ili Ministarstvo financija. Mi možemo podnijeti samo po ovom Zakonu o financiranju političkih stranaka dok Porezna uprava gleda i ostale zakone. Tako da se mi, mislim da smo dobro uočili. Ja imam pravnu službu, pravni odjel za pravne poslove koji obrađuje svaku nepravilnost, ne samo one koje su sankcionirane. Pa pokušavam one koje nisu sankcionirane pokušati na neki način da se one isprave, odnosno da se uvedu možda nekakve mjere prisile da se više ne ponavljaju takve nepravilnosti. Konsolidirani podaci. Ovdje sam dužna reći da smo mi dobili od nekoliko stranaka nekonsolidirane, znači neobjedinjene podatke. Međutim, mi smo dobili od ogranaka, posebne financijske izvještaje. Pa se spominje HDZ, ne znam još neke stranke koje jesu, sada ne znam koje su sve bile, da nisu imale, mislim da ih je bilo 6, konsolidirane podatke. Mi smo pokušali tijekom revizije da stranke naprave objedinjene te podatke. Zato se razlikuju podaci koji su objavljeni od podataka koji su stavljeni u izvješće, da se naprave objedinjeni. mogli napraviti nove financijske izvještaje, ali su objedinili podatke na način kako su ih trebali prikazati u financijskim izvještajima. Mi smo to prihvatili s tim što se nadam da će za ovu godinu biti onda objavljen i konsolidirani. Primjerice, da jedna stranka ima jako puno ne znam, ogranaka i dobili smo sada Dobili su moji po područnim uredima, mi smo to sve na jednom mjestu napravili i napravili objedinjene. Mi ne možemo konsolidirati. To su ti podaci koji se razlikuju od podataka. Podaci u kampanji su bili okvirni. Piše da se objavljuju okvirni podaci. Mi smo ih stavili koji su bili okvirni, a poslije su bili objavljeni stvarni podaci. Prema tome, ne znam koliko stranaka tu nema kod sebe sada podatka, neke su stranke objedinile te okvirne koji se podudaraju, neke su imale veće, odnosno manje iznose Ja bih ovdje samo još nešto kazala. Recimo što se tiče donacija. Zabranjene su, točno se veli koje. Kaže iznad tih iznosa da u roku od 8 dana netko mora uplatiti u državni proračun i to. Mi smo malo razmišljali o tome gledajući donator koji primi, mi smo mišljenja da bi možda onoga tko donira i može netko netko namjerno nekome donirati, a ostati anoniman da izazove ne znam nekakve prekršaje. Pa ćemo možda i tu pokušati predložiti da i onaj koji donira u roku od 8 dana da je uplati u državni proračun. Isto tako ima i jedan problem koji kaže da ne mogu donirati osobe protiv kojih se vodi postupak, prisilni postupak naplate poreza. Mi smo mišljenja i gledali smo na taj način. Ja sam s Poreznom upravom dogovorila, ne samo prisiliti, nego za sve one Porezna uprava mi je provjeravala, koji imaju nepodmirene obveze, bilo na državnoj ili lokalnoj razini, smatramo da ne mogu biti donatori. I tako smo radili. Na taj način smo radili. Nismo gledali ako se vodi postupak prisile, znači ovrha. Nego svi oni. I mislim da će to biti ugrađeno i to smo u koordinaciji radili sa Poreznom upravom. Tako da mislim da sam odgovorila na određena pitanja. I nadam se ukoliko pravnici utvrde da postoje prekršaji, još ćemo. Mi ćemo podnijeti prekršajne prijave. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa raspravom o Godišnjem izvješću o radu državnih odvjetništava za 2007. godinu.